radni dan završit ćemo raspravom o iduće tri točke dnevnog reda. Rasprava je sukladno dogovoru klubova objedinjena. To su: - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 784; Konačni prijedlog Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 783; - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 782. Predlagateljica ovih zakona je Vlada RH. Prijedloge akata ste primili.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 Želi li predstavnik predlateljice dodano obrazložiti prijedloge? Da. Uvaženi Igor Rađenović zamjenik ministra financija. Izvolite. **Rađenović, Igor (SDP)** Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče. Poštovane dame i gospodo zastupnici. Evo dozvolite da u ovoj objedinjenoj uvodnoj raspravi se dotaknem najvažnijih izmjena zapravo najvažnijih točaka ovih prijedlog sva tri prijedloga zakona. Dakle osnovno osnovno kod sva tri predmeta sva ti ova zakona dakle novog Zakona o sanaciji kreditnih institucija, novog u smislu toga imena i ovi su također novi prijedlozi zakona zbog količine promjene, ali zakoni koji su postojali Zakon o kreditnim institucijama i Zakon o tržištu kapitala kažem primarni primarni motiv za ovaj prijedlog je pred vama su zapravo implementacija Direktive 59 BRRD direktive iz 2014.godine a kojem se u Europskoj uniji i nastojao uspostaviti sustav i instrumenti za dovoljno ranu i brzu intervenciju u u institucijama, financijskim institucijama koje su na putu propadanja ili su već došle do situacije da zaista propadnu. Naime financijska kriza prije nekoliko godina pokazala je da očigledno u u europskom financijskom sustavu, u sustavu zemlja Europske unije postoji određeni nedostatak odgovarajućih instrumenata za djelotvorno rješavanje problema tih nezdravih ili posrnulih kreditnih institucija te investicijskih društava. je stoga donošenje ove direktive, dakle potaknuto financijskom krizom često imalo za posljedicu u nekim zemljama i nama susjednim ali i nekim drugim zemljama imalo za posljedicu dakle …/Govornik se ne razumije./… troškova sanacije tih kreditnih institucija na teret poreznih obveznika. Procjena je da se to više ne događa pa kako bi se u budućnosti takvi događaji izbjegli ili sveli barem na najmanju moguću mjeru dakle da sami porezni obveznici u konačnici plate nešto što nisu izazvali ili na što se prekasno reagiralo. koju dakle ugrađujemo sada u ova tri prijedloga zakona razradila je i utvrdila načine i alate te redoslijed njihova korištenja kod eventualnih budućih sanacija kreditnih institucija i investicijskih društava. Mi smo imali sreće svih ovih godina da nam se to nije dogodilo ali kažem nije zgorega da postavimo bolje osigurače. Dakle, osnovni cilj ovog zakona je dakle izgraditi djelotvoran sustav sanacija koji bi trebao osigurati da se troškovi sanacije određene propadajuće institucije a koji bi snosili porezni obveznici kao što rekoh svedu na najmanju moguću mjeru. Sve to postiže se primjenom instrumenata unutarnje sanacije a kojom se osigurava da primarno dioničari i vjerovnici te institucije prvi snose gubitke i preuzmu odgovarajući dio troškova koji proizlazi iz propasti institucije. Stoga se primjenom toga instrumenta dioničarima i vjerovnicima institucija daje snažni poticaj za praćenje stanja samog zdravlja institucije, ako možemo to tako kolokvijalno nazvati tijekom njenoga poslovanja. Iznimno tek kao zadnja mogućnost dakle nakon što se iskoriste svi sanacijski instrumenti u mjeri u kojoj je to moguće a kako bi se očuvala financijska stabilnost pojedinih institucija mogu se koristiti i državni instrumenti financijske stabilizacije i to u skladu sa propisima i pravilima kojima se uređuju državne potpore u financijskom sektoru, dakle kao zadnja mogućnost ukoliko nema neke druge dolazi do ovih proračunskih da tako kažem pomoći. Zakonom se definiraju ta sanacijska tijela. I kada govorimo o njima onda su to dakle primarno Hrvatska narodna banka kao sanacijsko tijelo za kreditnu instituciju i grupu kreditnih institucija, tu je zatim HANFA kao sanacijsko tijelo za investicijskog društvo, grupu investicijskih društava i svaku financijsku instituciju za koju je nadležna i ujedno i Državna agencija za osiguranje štednih uloga ili sanaciju banaka ili skraćeno vama poznatije kao DAB kod DAB-a je to za kreditne institucije i grupu kreditnih institucija, investicijska društva, grupe investicijskih društava i pojedine dakle financijske institucije. Nekoliko riječi o osnovnim dakle ciljevima, načelima i instrumentima za sanacije. Dakle ovim prijedlogom zakona definirani su osnovni ciljevi a kojima se trebaju rukovoditi ova sanacijska tijela koja sam nabrojao, svaka iz svoje dakle zone odgovornosti. I to kao prvo osiguranje kontinuiteta ključnih funkcija. Dakle cilj sanacije je održanje ključnih funkcija banke i u konačnici, zapravo i svih ovih institucija i u konačnici preživljavanje same institucije. Drugi cilj je izbjegavanje većeg štetnog učinka na financijsku stabilnost, osobito sprječavanjem dakle širenja štednih učinaka na financijski sustav u cjelini. Treći osnovni cilj je zaštita javnih sredstava tako da se na najmanju moguću mjeru svede oslanjanje na eventualno izvanrednu financijsku potporu. Četvrto je zaštita deponenata koji imaju osigurane depozite i to do 100 tisuća eura po deponentu te ulaganje zaštićenim sustavom zaštite ulagatelja te dakako zaštita sredstava, imovine klijenata u najmanjoj mogućoj mjeri. Kada govorimo o načelima onda je svakako već sam više puta spomenuo, dakle jedno od najvažnijih načela da gubitke i troškove eventualno sanacije u prvom redu snose dioničari, vlasnici institucije a potom vjerovnici institucije u sanaciji onda kasnije dolaze dakle nešto kasnije ću reći i oko sanacijskog fonda a onda u konačnici kažem i proračunska sredstva ukoliko to zaista bude nužno. Što se tiče instrumenata najkraće dakle DAB-u je na raspolaganje onda četiri osnovna instrumenta dakle za provođenje same same sanacije. To su instrument prodaje, instrument prijelazne institucije, instrument odvajanja imovine te instrument unutarnje sanacije poznatiji u stručnoj javnosti kao …/Govornik se ne razumije./… dakle sanacije na teret vjerovnika i vlasnika. Kada govorimo o sanacijskom fondu i ono što predlažemo dakle ovim zakonom da se u 10, 10 narednih godina akumuliraju određena financijska sredstva dakle do 31. prosinca 2004. bi taj sanacijski fond morao iznositi 1% iznosa osiguranih depozita svih kreditnih institucija i to svih onih koji imaju odobrenje za rad u Republici Hrvatskoj. Dakako one će biti dužne jednogodišnje uplaćivati u sanacijski fond prethodni doprinos a u slučaju kada raspoloživa sredstva sanacijskog fonda neće biti dostatna za pokriće gubitaka troškova ili drugih rashoda pristupiti će se, kažem sve ovo uzmite uvjetno što govorim, prikupljeno naknadnog doprinosa od istih tih financijskih institucija ukoliko to kažem bude potrebno, kod nas nije bilo potrebno svih ovih godina i vjerujemo da će to tome tako i ostati. Dakle Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka u ime i za račun sanacijskog fonda, dakle ona će biti ta koja upravlja tim sanacijskim fondom 1% iznosa osiguranih depozita je 1,7 milijardi kuna a kažem taj točan iznos tih sredstava 1% će se određivati prema revidiranim financijskim izvješćima za prethodnu godinu. I kao što rekoh do 31. prosinca 2024. godine bi taj fond trebao biti dopunjen. se ne dao Bog dogodi neka druga situacija da ima ovlasti da prikupi i naknadne doprinose ako ova akumulirana sredstva ne budu dovoljna, a ovim zakonom mu omogućuje da ugovara određene zajmove i druge dodatne izvore eventualnih financiranja. Evo toliko o Zakonu o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava koji je dakle novi Zakon pred nama. Postojalo je nešto slično, sjetit će se oni koji to pažljivije prate do 2000., od '94. do 2000. je postojao jedan drugi zakon, a da bi u međuvremenu kroz kroz sustave likvidacije to drukčije rješavao, sada dobijemo dakle ponovo lex specialis o eventualnoj sanaciji Kada govorimo o glavnim izmjenama Zakona o kreditnim institucijama, poznatiji kao ZOKI kolokvijalno, njemu je također osnova i za njega i za Zakon o tržištu kapitala je osnova zapravo usklađenje sa direktivom 59 … bank rescue resolution directive s kojom se dakle usklađuju ove promjene zakona. Pa tako kada govorimo o Zakonu o kreditnim institucijama dozvolite da navedem šest najvažnijih izmjena. Prva je da su dopunjene odredbe o planovima oporavka koje izrađuju kreditne institucije. Znači prve planove oporavka kreditne institucije bile su dužne izraditi i dostaviti HNB-u i dostavili su ih ja vjerujem do kraja prethodne godine 2014. temeljem važećeg zakona. Sada se odredbe što ti planovi oporavka moraju sadržavati i kako oni izgledaju dodatno dopunjuju. Dodaje se zatim dio koji uređuje mogućnost sklapanja Sporazuma o financijskoj potpori unutar grupe kreditnih institucija. Te sporazume dakle trebaju sklapati članice grupe kreditnih institucija, a sa ciljem osiguranja međusobne financijske potpore kada jedna ili više potpisnica ispuni uvjete za ranu ranu intervenciju. Uvode se kao treća promjena mjere te rane intervencije, a koje nalaže HNB, dakle to je njena uloga kada je stanje u kreditnoj instituciji takvo da bi prema procjenama HNB-a se ugrozila likvidnost, solventnost ili održivost poslovanja određene institucije. Najutjecajnije predviđene mjere koje HNB tu može provesti, znači uvođenje zamjenskog člana uprave, administratora, posebne uprave, znači prilično širenje rane intervencije tzv. javne intervencije. Uređuje se i područje prisilne likvidacije i to na način da HNB kao sanacijsko tijelo donosi odluku o pokretanju prisilne likvidacije ukoliko je u sanacijskom planu utvrđeno da sanacija te kreditne institucije nije u javnom interesu ili ako je DAB kao sanacijsko tijelo odlučio da ne postoje uvjeti za otvaranje postupka sanacije te kreditne institucije. Stečajni razlozi usklađuju se s razlozima za pokretanje sanacije, dakle prijedlog za otvaranje stečajnog postupka eventualnog i može ga podnijeti samo HNB kao sanacijsko tijelo, a dodaje se dio koji uređuje stečaj kreditne institucije koja se nalazi u sanaciji. Prijedlog za otvaranje stečajnog postupka u toj situaciji može podnijeti samo Dab. Znači jasno su razgraničene te ovlasti i odgovornosti svake od ova tri tijela. To su osnovne izmjene koje se tiču kažem usklađenja sa direktivom i koju sve vaše i moje kolege provode ili su provele u svojim parlamentima i ugradile u svoja nacionalna zakonodavstva. Ono što smo mi još a što nije važno za ovu direktivu, a koja procjenjujemo da bi bila određeni pomaci u postojećem, popravci postojećeg Zakona o kreditnim institucijama jest da se proširuje obuhvat osoba u posebnom odnosu sa kreditnom institucijom, da se dodatno uređuju privremen zabrane plaćanja te se dodaje novo područje koje uređuje zaštitu deponenata. Radi se o prilično opširnim mjerama pa ne bih dalje o tome dužio. Ono o čemu će vjerojatno biti rasprave jest i amandman Vlade koji je ovih dana usvojen na telefonskoj sjednici ako se ne varam u ponedjeljak, a kojim praktički bilo je puno rasprave u ovom domu i općenito u javnosti u kojima proširujemo onu privremenu mjeru koju smo donijeli u Zakonu o potrošačkom kreditiranju i zamrzavanje tečaja na 6,39. Tako i ovim prijedlogom amandmana zapravo dva amandmana koji su ovdje pred vama spajamo … dosadašnje članke 156. i 157. u jedan dakle članak 156., dok se članak 157. mijenja amandmanom 2 Vlade Republike Hrvatske i koji kaže evo, kažem vrlo je sličan onome koji smo ugradili u Zakon o potrošačkom kreditiranju ali evo nije dugačak pa dozvolite da ga i pročitam. Dakle stavak 1. predloženog članka 157.: Za ugovore o kreditu fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost slobodnih zanimanja, obrtnika, trgovaca pojedinaca te nositelja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava sklopljene u CHF-u, dakle švicarskom franku i kunama s valutnom klauzulom u švicarskom franku, za anuitete odnosno obroke u redovitoj otplati tečaj švicarskog franka prema kuni utvrđuje se na razini 6,39 za jedan švicarski franak, a za razdoblje najdulje od jedne godine od stupanja na snagu ovoga zakona. Razlika visine anuiteta odnosno obroka na temelju dakle stavka 1. ovoga članka u odnosu na tečaj slobodno formiran na tržištu stranih sredstava plaćanja, na temelju ponude i potražnje trošak je kreditne institucije, stoji u drugom stavku ovoga članka i dakle stavak 3. kaže da se odredbe ovog članka dakako odnose na ugovore koji su sklopljeni prije stupanja na snagu ovog zakona. Argumenti su jasni, bili su iskazivani u javnosti, jako puno i u ovoj sabornici. Nema tako puno tih kredita kao što se negdje moglo čuti, ali zbog iznenadne reakcije, sada je već malo smirenija situacija, ali sjetit ćete se da je bila jako napeta dakle Švicarske narodne banke i naglog porasta tečaja švicarskog franka u odnosu na kunu na temelju kažem promijenili Zakon o potrošačkom kreditiranju, u produžecima da to tako kolokvijalno kažem pa na ovaj način kao što smo i prije nekih godinu dana riješili također kroz Zakon o kreditnim institucijama, zapravo kroz oba zakona onaj prvi udar švicarskog franka tako i ovim amandmanom vama predlažemo da se dakle isti stupanj zaštite koji smo osigurali običnim građanima za potrošačko kreditiranje osiguramo i fizičkim osobama koje obavljaju dakle djelatnost slobodnih zanimanja, obrtnike, trgovce te obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Toliko o Zakonu o kreditnim institucijama. I zadnji a ne najmanje važan

sad 4 puta u pravilu zbog usklađenja sa, dakle novim europskim direktivama i odnosima pa tako i ovaj zapravo ugrađuje odredbe iz te više puta spominjane direktive broj 59. iz prošle godine. Ono što se odnosi na izmjene u ovome zakonu, dakle primarno se detaljno uređuje plan oporavka investicijskog društva, odnosno uvodi se obveza da investicijsko društvo planom preventivno propiše mjere koje će poduzimati radi poboljšanja financijskog položaja tog investicijskog tog investicijskog društva, a u slučaju pogoršanja pokazatelja poslovanja. Plan oporavka usvaja Uprava investicijskog društva, a prije početka primjene plan se dostavlja HANFA-i na odobrenje. Investicijska društva u obvezi su ažurirati plan jednom godišnje, znači vrlo slično kao što u Zakonu o kreditnim institucijama HNB ima prema bankama, tako ovdje dakle investicijska društva i HANFA praktički je gotovo jednaka odredbama. Druga značajnija izmjena je da se dodaje dio koji uređuje mogućnost sklapanja sporazuma o financijskoj potpori unutar grupe investicijskih društava. Dakle, također određena poveznica. Dakle, ukoliko jedna ili više financijskih društava unutar grupe ispunjava uvjete za ranu intervenciju, onda praktički tražimo da da kolokvijalno opet rečeno braća i sestre uskoče prvi i da pomognu i to davanjem kredita ili zajma, izdavanjem garancije ili pružanjem jamstva, osnivanjem založnog prava ili prijenosom prava vlasništva nad imovinom ili nekom kombinacijom od svih ovih mjera. Treća i najznačajnija promjena ovih izmjena zakona, dakle o tržištu kapitala i posljednja koju ću vam danas izložiti su su zapravo mjere HANFA-e i mjere rane intervencije HANFA-e koja nam može naložiti investicijskom društvu, a u slučaju da procijeni da određena, dakle investicijsko društvo dolazi u pogoršani financijski položaj. Pa tako HANFA može zahtijevati sazivanje Glavne skupštine društva, odnosno članova društva ili sama može sazvati takvu sjednicu. Može ukoliko ocijeni potrebnim izložiti izvješće o poslovanju investicijskog društva, a koje je sastavila na temelju obavljenog nadzora. Također, HANFA može razriješiti jednog ili više članova uprav ili višeg rukovodstva investicijskog društva ukoliko utvrdi da isti nisu u mogućnost pažnjom dobrog privrednika izvršavati svoje dužnosti, te može i zahtijevati promjenu poslovnoj strategiji investicijskog društva. Evo poštovane dame i gospodo, nadam se da vas nisam previše umorio sa ovim uvodnim slovom o ovom zaista prilično s jedne strane stručnim i uskim, a s druge strane zaista opširnim i ekstenzivnim tekstom u ova tri prijedloga zakona. Raspoložen za daljnju raspravu i vjerujem da će ovi zakoni dobiti sutra vašu podršku, zapravo prekosutra u petak. Hvala vam Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine zamjeniče, kolegice i kolege. Ovo je replika na izlaganje zamjenika ministra, a istovremeno svima nama da vidimo što nam se servira. Dakle, Vlada je u svom prvom amandmanu rekla da se spajaju članci 156. i 157., a onda u drugom amandmanu kaže da se članak 157. mijenja. Kako se može nešto mijenjati, ako se nešto spojilo. Prema tome, a po našem Poslovniku se kaže da se amandmani mogu dati samo na članke koji se mijenjaju. S obzirom da se ovdje ne mijenja samo članak, nego se mijenja i naslov iznad članka, jer naslov nije sastavni dio članka, a s obzirom da u obrazloženju se kaže zbog logičke povezanosti materije dosadašnji članci 156. i 157. spajaju se u jedan članak 156. Mi smo praktički konzumirali amandman, mogućnosti amandmana na članak 157, jer on nakon ovog prvog amandmana više ne postoji. Međutim, drugi amandman Vlade kaže članak 157. se mijenja i glasi: "Ne može se nešto mijenjati što smo prethodnim amandmanom ukinuli." kažem ovaj naslov iznad članka nije članak, nego je naslov i ne može amandman glasiti: "Prijelaznu "Prijelaznu odredbu u vezi kredita švicarskih franaka i kredita u kunama s valutnom klauzulom švicarski franak." Ja znam da je Vlada nakon pritisaka i neprihvaćanja zaključka kluba HDZ-a pokušala naći rješenje. Međutim, mi u Saboru ne možemo dozvoliti da se to rješenje traži suprotno Poslovniku. Vlada je to mogla napraviti na sasvim drugačiji način. Mogla je napraviti preizmjenu članka 156. i u njega staviti što je mislila staviti

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Ha, kad bih odgovorio indirektno rekao bih nije bitno je li mačka crna ili bijela, bitno je jel' lovi miševe, bitan je sadržaj ovih izmjena i dopuna i da li zaista želimo tj. amandman Vlade i da li zaista želimo da ugradimo ovu priču, zapravo odredbu koju smo napravili u potrošačkom kreditiranju. Gospodine Šuker, vi znate da ja osobno zaista i dok sam sjedio u ovim klupama i sada sa punim uvažavanjem slušam. Vaše rasprave vrlo često vam i na ne baš veliku radost mojih kolega i komplimentiram na njima i osobito i na ovoj funkciji mislim da je gro vaših rasprava dobronamjeran. Ali ovaj i očekivao sam da će možda ova replika i vidjet ćemo i kasnije diskusija ići oko sadržaja ovog zakona. Ovo o čemu ste govorili su ipak pravne norme i odnos kako neku želju da ugradimo, dakle na pravni način ugradimo u mogućnost Poslovnika dakle i Vlade i ovoga Sabora. Moram priznati da, svjestan sam da nije ovo najsretnije rješenje i da izaziva određene polemike i izazivao ih je u našim raspravama. Ali kao što rekoh, ni vi ni ja nismo pravnici. Ured za zakonodavstvo Vlade je tako kažem ovakav prijedlog. Prema tome, vjerujem da će on sa te strane i dobiti potpore i Ureda dakle za zakonodavstvo, pardon i Parlamenta u cjelini. Kažem, očekivao sam da ćete se više koncentrirati ili možda volio bih čuti od vas i od kolega … /Upadica se ne razumije./… Pa znam, zato sam i rekao da dobronamjerno govorite ali prepustimo to pravnicima. I vi i ja smo ekonomisti, a neka oni riješe da li je ovako moguće ili ćemo nešto morati mijenjati. Nas su pravnici u Vladi uvjerili da je ovako moguće pa s te strane molimo i vašu podršku. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Ako dopustite jedan komentar, važno je da sve bude poslovnički i besprijekorno, to je važno. Važno je u ovom Saboru je li mačka crna ili bijela, nije bitno samo da li lovi miševe. miševe. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Onda otvaram raspravu. U ime kluba Nezavisnih zastupnika gospode Linića, Vukšića i Hodžića govorit će poštovani zastupnik Slavko Linić, izvolite. **Linić, Slavko (Nezavisni)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, zamjeniče ministra sa suradnicom, kolegice i kolege. Klub će podržati sva tri prijedloga zakona. Ali što je bitno reći kod ovih zakona? Procedura donošenja europskih direktiva trajala je skoro 2 godine. Velika nesuglasnost između Europskog parlamenta koji je jako pazio na pravnu formu, pravnu proceduru iz jednostavnog razloga jer se ovdje daju ogromne ovlasti institucijama države da djeluje i oduzima prava dioničarima. To je nešto što je suprotno ja bih rekao slobodi tržišta, ali se ocjenjuje da je bankarski sustav taj koji ima ogroman utjecaj i na financijski sektor i na gospodarski sustav a da ne govorimo na štednju i da se ta prava trebaju dati. S druge strane rješavajući bankarsku krizu i želeći objediniti bankarsku politiku imali smo onaj osnovni problem, a to je ogromne razlike u bankarskim sustavima Europe. Imamo bankarske sustave koji su potpuno pokleknuli, koji su u teškoj situaciji, teškim dubiozama i imamo banke koje su sanirane i to sanirane najvećim dijelom novcima poreznih obveznika. I onda je bila velika rasprava u tome da se ne dozvoli da se sada sanacija velikih bankarskih sustava koji još uvijek nisu sanirani prebaci na male ekspoziture, ja bih rekao njihove kćerke koje su sanirane već novcem poreznih obveznika i da u biti ta reforma bankarskog sustava posebno ne košta zadnje članice EU koje ulaze sa stabilnijim bankarskim sustavom. Nažalost, ja moram reći da u dosta jakim sukobima koji su postojali između članica Europske zajednice upravo radi toga što polazimo s nejednake pozicije mnogi polaze sa stabilnim bankarskim sustavom i očekuje nas velika nestabilnost u velikim bankama. Pa onda sad kad se pitamo a kako to Hrvatska ulazi u tu bankarsku europsku reformu? I onda što dobro znamo da se u Hrvatskoj uvijek ističe? Jedina stabilnost je bankarski sustav. Građani propali, siromašni, gospodarstvo ne može se oporaviti i bankarski sustav je sve manje u funkciji gospodarstva. To je naša pozicija. A što je još naša pozicija? Naša pozicija je da su najveće banke, banke kćeri velikih bankarskih sustava koji ne stoje baš dobro, koji su izgubili puno na međunarodnim transakcijama novca i koje će morati proći pojedine procese. Neovisno jesu li to programi vezano za mjere rane intervencije ili su to čisto planovi oporavka. I ono što je za nas problematično to je da će te mjere dobrim dijelom obuhvaćati i naše banke kćerke. A to znači da ćemo kapital u našim bankama koji je sad solidan, kvalitetan morati koristiti za sanacije dosta loših bankarskih giganta giganta u Europi. Nažalost, bankarska reforma Europe to donosi Hrvatskoj. I ja bih rekao blagodati tog stabilnog bankarskog sustava koji bi trebao sutra biti u oporavku gospodarstva bit će korišten dobrim dijelom za oporavak bankarskog sustava Europe. I zato moramo reći da nećemo imati pozitivnih efekata od ovih novih bankarskih mjera, novih bankarskih reformi. Stabilni bankarski sustav Hrvatske bit će u funkciji posebnih mjera, pogotovo ja očekujem značajne mjere rane intervencije jer će to Europska centralna banka itekako poduzimati i da ćemo u tome morati kroz banke kćerke u Hrvatskoj dati svoj veliki doprinos. Toliko da probamo shvatiti da je bilo itekako važno ocijeniti stanje bankarskog sustava u ovoj bankarskoj reformi. Zaista se slažem kad govorimo o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama i isto tako o tržištu kapitala da sve ovo što je predviđeno je u redu. Prema tome, da imamo vrlo jako planove oporavka, da već unaprijed znamo gdje je problem i da možemo intervenirati. Također se slažem da na vrijeme je potrebno donijeti posebne mjere rane intervencije i ocjenjujem da je pravilno određeno da to trebaju raditi nadzorna tijela u Hrvatskoj a to je Narodna banka kod bankarskih institucija i kreditnih institucija i kod tržišta kapitala da je to HANFA. Da oni trebaju tome imati punu, punu samostalnost punu odgovornost jer jednostavno valjda je danas nakon dvije godine rasprave u Europi vrlo jasno naznačeno da država mora imati posebne instrumente da bi na vrijeme i to brzom i ranom intervencijom spriječila negativni utjecaj poremećaja u kreditnim kreditnim institucijama ili fondovima, a koji bi mogli imati utjecaj na cjelokupno gospodarstvo pa i javne financije s obzirom da je koji puta potreban i novac. Također smatram da su daleko kvalitetnija rješenja koji govore o otvaranju stečajeva ako zaista se drugim instrumentima ne može riješiti nastala situacija u kreditnim institucijama jer smatram da neće se događati prelijevanje ili umanjenje depozita, cijepanje depozita, da se neće omogućiti i isplate prije otvaranja postupka stečaja kao što je to bilo do sada, ali vjerujem ad će se i novim zakonskim propisima obustaviti praksa da se stečajevi vode petnaestu godinu. Zaista mi možemo obilježit da je stečaj Glumina banke prošlo već 15 godine, stečaj Gradske banke Osijek oko 15 godina i to pokazuje da zaista dosadašnji zakoni su bili vrlo, vrlo loši. I da je očito da u stečaju daleko veću ulogu treba imati Narodna banka kao regulator barem u tom dijelu, a onda sud nek preuzme onaj dio koji govori kako će se vjerovnici iz mase koja je ostala nadoknaditi. Prema tome, vjerujem da daleko bolja rješenja neće ponoviti greške koje su bile. Ali zato moram reći da mi smeta da smo dozvolili da se započeti postupci završe po starim zakonima, onda ću polako zaključiti da nikad neće bit zaključeni. Jel znate u Gluminoj banci još uvijek ne priznaju potraživanja … za isplaćene depozite, još uvijek ne priznaju nakon 15 godina. Tako da je pitanje da li smo zaista mogli jednim člankom jasno reći da se mora završiti stečaj, mora završit, po starom ali u kojem roku? U roku 15 dana. Ništa nećemo izgubiti, ništa nećemo izgubit jel jednostavno je neprihvatljivo da pravosuđe sebi daje pravo da 15 godina rade poslove koji ne znam koja je funkcija, ne znam koja je funkcija. Tako da kad gledamo ova dva zakona mislim da je jako bitno bit svjestan činjenice da stabilan bankarski sustav ovaj put ne ide u korist hrvatskog gospodarstva, ići će u korist donošenja privremenih mjera i mjera rane intervencije za velike bankarske sustave. I zato nam trebaju i Narodna banka koja treba komunicirati sa ostalim narodnim bankama zemalja članova Europske zajednice i Centralnom europskom bankom, kao i Hanfa da bi u tom djelu itekako pazili da ne ugrozimo stabilnost tog bankarskog sustava zbog provedbe ovih propisa u Europi. A sada nešto o sanaciji banke. Tu moram reći da se klub ne slaže sa predloženim zakonom u onom djelu gdje definirate tko bi to trebao biti nosioc sanacijskog postupka. I očito preveliki utjecaj Narodne banke samovolja Narodne banke je dovela do toga da imamo da nam na sanaciji ostaje i Narodna banka i Hanfa što ta tijela nemaju što tražiti u sanaciji jel je sanacija niz mjera koje mogu imati utjecaj prije svega na javne financije, na gospodarstvo. I zato su tijela institucije države te koje su morali dobiti jedinu ovlast u provedbi sanacije a ne Narodna banka i Hanfa. Ne, ovo je čisti inat i tjeranje mak na konac. Pa pogledajte prijelaz one uvodne napomene pa ćete vidjeti da će Narodna banka i Hanfa morati odvajati svoje odjele. Jedan dio će biti kao regulator, kontrolor, nadzor po postojećim propisima o Zakonu o kreditnim institucijama. A potpuno novi odjeli će biti za upravljanje sanacijama. Sad ja vas pitam zbog čega dajemo pravo Narodnoj banci da radi proces sanacije? Ne trebamo to dati, ne trebamo to dati ni Ono nismo smjeli dati i ne trebamo dati. U dobrom djelu europskih zemalja to će biti direktno pod nadležnošću izvršne vlasti i recimo mi u Hrvatskoj imamo DAMP. Državna agencija nije trebala biti više za osiguranu štednju nego samo za sanaciju i tu smo trebali odvojiti i državnu agenciju imat za sanaciju banaka a ono što se zove osigurana štednja pa to je novac bankarskog sustava, nek sami upravljaju s time, nek sami. Ali sanaciju banaka koja mora voditi brigu da se zaista direktiva da se namjere, ciljevi direktive da ne ide više na teret javnog novca, da ne ide više na teret sanacija bankarskog sustava na teret poreznih obveznika nego da se itekako pazi da sav teret ide na dioničare, dobrim djelom vjerovnike i unutarnju unutarnju sanaciju. Ali to može provesti neovisno tijelo pod nadzorom vlasti, ali ne Narodne banke Narodna banka je monetarna vlast, a ovo je izvršna vlast koja odgovara za javne financije. I mislim da je to potpuno krivo rješenje. dali smo ovlasti u sanaciji HANFA-i i Narodnoj banci, nepotrebno, i tu ćemo imati niz problema. Ja sada vas pitam, a kada će ići sanacija po Narodnoj banci, a kada će ići po DAB-u, kada, ako DAB reče ne dam novce, Narodna banka će reći ne otvaram stečaj. Imat ćemo niz problema i niz sukoba. Nepotrebno, nekvalitetno rješenje ili obrnuto, ako već ocjenjeno da iako je DAB dokazao da ima stručne kadrove da može voditi procese sanacije onda smo mogli njega izbaciti pa sve ostavljamo Narodnoj banci, sve ostavimo HANFA-i. Ali ne, mi volimo jednostavno kompromise koje neće dati potrebne rezultate. rezultate. Morate shvatiti kada je u pitanju kompromis on je u suprotnosti sa onim što vele da sve ove propise donosimo da bi brzo i efikasno riješili lošu situaciju u bankarskom sustavu. I zato ne znam da li ima više svrhe, presloženi su zakoni da uopće radimo amandman i izbacujemo iz projekta Zakona o sanaciji koji je potpuno novi bankarski sustav i HANFA-u kao nadzorna tijela jel to nam neće dati puni efekat, donijet će to sukoba. I budimo iskreni interes Narodne banke je stabilnost bankarskog sustava i što nju briga javne financije i utjecaj na javne financije. Neće o tome razmišljati kao izvršna vlast. I to je nešto što smatram da trebamo izmijeniti i da bi Vlada trebala izmijeniti. Nemam vremena za reći rješenja koja smo danas dobili kroz amandman. Podržat ćemo ih, ali svaki nedostatak pa i u točki i u zarezu dat će bankarskom sustavu mogućnost obaranja toga na bilo kakvom sudu. Nemojmo to dozvoliti jel ćemo samo stvoriti pravnu nesigurnost. Zahvaljujem. Imamo prijavljene dvije replike. Prvo uvaženi Goran Marić. Izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Linić u dijelu vaše rasprave koja se odnosi na sanacijski postupak gdje ste govorili o ulozi DAB-a, HANFA-e i HNB-a u potpunosti od riječi do riječi se slažem s vama. Ne postoji nigdje danas u današnje vrijeme primjer u svijetu ekonomskom da postoji u jednoj instituciji Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka. To je toliko neprirodno i protuprirodno da se to ne može više prihvaćati, ne može se više tolerirati, to se mora mijenjati. Ovo je idealna prilika da se mora mijenjati. Ali ovo je i dokaz da ponovo HNB vrši teror i da vidi se tko je i u izradi jedino sudjelovao. Predstavnici HNB-a oni su inzistirali da sudjeluju u postupku sanacije. Oni ne smiju pristupiti za vrijeme sanacije postupku, ne smiju biti blizu na kilometar jer to nije njihov posao, to ne smiju raditi. Za svoje propuste koje su učinili jer kada nešto ide u sanaciju onda je propustilo regulatorno tijelo, onda oni žele kontrolirati kao što su željeli kontrolirati za vrijeme likvidacije Credo banke kada su na 60 sekundi deblokirali račun, a nisu ga smjeli i skinuli 7 ili 8 milijuna kuna. sjećate se toga? Opet prijeti takva zlouporaba i nemojmo podržavati rješenja koja nisu dobra. Ne da nisu dobra, ona su iznimno loša ona su štetna. Ove zakone je trebalo donijeti ali ovakvi se zakoni pripremaju sustavnije, preciznije i procedura se poštuje. Ovo kako HANFA i HNB izoliraju DAB koji je jedini snosi odgovornost to je nedopustivo i krajnje je vrijeme da se DAB razdijeli na agenciju koja će osiguravati štedne uloge i agenciju za sanaciju banaka. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara uvaženi Slavko Linić. u raspravi nisam ništa uspio reći o sanacijskom fondu. Taj sanacijski fond će manje-više biti europski sanacijski fond, s njime će upravljati DAB to nema dvojbe, ali je itekako važno da tada odluke o sanaciji koje će donositi po ovom prijedlogu i Narodna banka nemaju negativnih utjecaja jer će Vlada imati problema objašnjavati zašto daje za sanaciju nečega što možda europski partneri neće prihvatiti pa ćemo imati problem u povlačenju njihovih novaca. 10 godina se puni fond sanacijski, to znači da ćemo se morati zaduživati ako budemo imali poremećaje. Shvatite, nije to samo sanacija naših banaka u Hrvatskoj, to je sanacija majki banaka koje će možda imati prije probleme, učestvovat ćemo u toj sanaciji s obzirom da su naše kćerke dio tog sustava jel ide zajedničko saniranje. sada ja ponovo velim, u svemu tome svako bi trebao imati svoj posao. Sanacija banaka je posao izvršne vlasti, prema tome one noge vlasti koja govori o o čuvanju financija, financijskoj stabilnosti, stabilnosti vezano za javne financije i opterećenje poreznih obveznika. To nije posao Narodne banke. U isto vrijeme Narodna banka se bavi bankarskim sustavom, kreditnim sustavom, ona ima program mjera koja treba brinut se da netko donese propisat, hitnost kroz one privremene mjere,pa ima pravo i na stečaj vođenje i otvaranje stečaja, ali se ne bi trebala miješati u sanacije. Zašto? Jel su tu javna sredstva u pitanju. **Stazić, Nenad (SDP)** Druga replika poštovani Ivan Šuker. Izvolite. Hvala lijepo. Kolega Linić kada je Zakon o HNB-u usklađivan sa direktivom EU onda je najprjepornije pitanje bilo kakvu će ocjenu Sabor dati o izvješću guvernera HNB-a jel zamislite tamo neki zastupnici u Hrvatskom saboru će si uzeti za pravo da usvajaju ili ne usvajaju izvješće HNB što postaje dio nečega što je u Bruxellesu. E tada smo se borili za tu neovisnost, sada smo se borili da HNB bude totalno neovisan, da mu ne može nitko ništa naređivat. Međutim vrlo je interesantno da se ovdje HNB postavlja poprilično ja bih rekao arhaično prema nekakvim rješenjima koja su bila u '90.-tim godinama. Naša je sreća pa u financijskoj krizi nismo imali bankarsku krizu zbog nekih mjera koje su bile uvedene zbog sasvim nečega drugoga one su se pokazale kao sjajne u onoj krizi. Međutim ovdje je vrlo interesantno da kakva je situacija sa majkama bankama koje su vlasnici naših banaka. I to je ono što je možda najveći upitnik i čega se mi u ovoj cijeloj priči trebamo bojati. Jer ako je u krizi svaka europska zemlja pokazala da se želi maksimalno zaštititi ja mislim da i mi smo mogli ispoštivati sve direktive Europske unije ali naći osigurač. Ja ću vam reći samo prepričati jedan sastanak bio je 6.10. ECOFIN-a u Luksemburgu kada se donijela odluka da se poveća osigurana štednja građana u bankama. Tada su oni praktički već nanjušili šta će se događati ali do tada nitko nije htio govoriti, onda nam je bilo dovoljno ono što je bilo. Tako isto i ova izmjena zakona nas upućuje na to da očigledno netko njuši što će se dogoditi da na takav način prije svega želi zaštiti sebe a mi ćemo onda u toj igri ispasti naivci i bedaci … …/Upadica: Vrijeme./… Samo još jedna rečenica ako može. Vrlo interesantno da smo HANFA-u pretvorili u jedno administrativno tijelo a sada je dižemo u jednog velikog regulatora koji bi trebao voditi sanacijske postupke. Dakle nema …/Govornik se ne razumije./… **Stazić, Interes vlasti treba biti potpuna odgovornost za javne financije i bilo kakav utjecaj na porezne obveznike kada je u pitanju financijski sektor. Cijela reforma europskog bankarstva počiva upravo na priči nema više saniranje banaka iz novaca poreznih obveznika. Sve ćemo upotrijebiti da iskoristimo da to bude na teret dioničara i vjerovnika i unutarnje rezerve. I zato Narodna banka ima ogromne ovlasti. Te ovlasti proizlaze iz utjecaja na planove koje treba donijeti da bi se obavio oporavak cijelog Mjere hitne i rane intervencije, sve su to ogromne ovlasti koje Narodna banka dobiva u tim početnim mjerama i okreće se prema dioničarima, vjerovnicima i I na kraju ako ocjenjuje da banka više ne može funkcionirati donosi odluku o stečaju. Ona može prije toga utvrditi da je potrebna dokapitalizacija, dodatna sredstva i onda se okrenuti Vladi, dajte veća će šteta biti ako ide stečaj nego ako pokušate još i sa sanacijom. Ali se obraća Vladi, ne može ona voditi postupak, ne može ona biti tijelo koje vodi postupak sanacije, ne može. I pogotovo kada pogledate morati će Narodna banka za to zaposliti nove ljude pa ćemo imati za to nove ljude u DAB-u, nove ljude u Narodnoj banci, nove ljude u HANFA-i. Jer to moraju biti potpuno odvojeni sektori, oni nemaju ništa sa regulatorom. Znači regulator je nešto posebno, sanacija je posebno. Sada vi meni objasnite što znači biti u Narodnoj banci, ne poštujete monetarne politike … …/Upadica: Vrijeme/… … I logike nego morate štiti javne financije. Nema svrhe. Zahvaljujem. Hoćete se samo isključiti, budite ljubazni. Vrijeme predviđeno za raspravu u ime Kluba Hrvatskih laburista-Stranke rada podijeliti će poštovani kolege Nikola Vuljanić i Zlatko Tušak izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, gospodine zamjeniče ministra. Htio bih najprije reći da je ova tri dokumenta koja smo dobili a posebice Zakon o kreditnim institucijama izuzetno nečitak. Izuzetno. Ja sam jučer proveo par sati lutajući, tražeći rezolucije na koje se poziva, neke sam našao, neke nisam, neke sam pošto sam bio u Briselu pa neke još imam, uvida imam i na svom kompjuteru. Ali pretpostavljam da osim 3, 4 specijalist i stručnjaka ovdje mi drugi laici vrlo, vrlo teško možemo pročitati te dokumente. Pa bih molio ubuduće ako se poziva na takvu neku rezoluciju ili dio rezolucije koji prilagođavamo, naše propise prilagođavamo rezoluciji možda dobijemo i to, biti će nam jednostavnije. No možda je to eto tako naivni prigovor a možda to i nije sasvim slučajno, možda i takvi dokumenti idu van u nerazumljivom obliku jer ih zapravo i ne treba baš puno ljudi razumjeti. Hrvatska narodna banka koja je regulator bankovnog poslovanja u Hrvatskoj, koja treba spriječiti, preduhitriti ili ne znam što napraviti sa bankama odnosno kreditnim institucijama koje će eventualno doći u probleme sada će provoditi sanaciju tih kreditnih institucija. To zvuči totalitaristički i vrlo, vrlo, vrlo opasno. bankarstvo radi po svojim pravilima koje laici ne razumiju. To se vidjelo sada iz svih ovih ljudi koji su se našli u problemima sa kreditima i koje očito laici i ne trebaju razumjeti jer ne služe ti propisi laicima, ne služe ti propisi građanima, ne služe ti propisi klijentima, služe bankama. Banke su profitne institucije one trebaju napraviti profit, ako njima jako sitnim slovima i jako nečitko dolje nešto piše što im je vrlo važno pa tko je kriv onima koji dolaze tamo posuđivati novac ili raditi neke druge transakcije što to nisu uspjeli pročitati i razumjeti. Neka izvole otići na ekonomski fakultet, završiti studij bankarstva pa će možda nešto i skužiti. Sve nam sjeda na grbaču. Banke smo imali '90.-ih godina, onda smo ih dali lopovima na upravljanje, lopovi su ih upropastili kako to lopovi već rade. Onda smo mi to lijepo sanirali našim vlastitim novcima i prodali za puno manje novaca nego što smo sanirali. Sad su ti kojima smo to prodali sad su nam sjeli na grbaču i s njima imamo probleme. S njima imamo probleme. Nismo sasvim sigurni na koji način će se oni ponašati u odnosu prema svojim bankama koje su ih kupili, na koji način će se tu moći zaštititi interesi Hrvatske države, a o interesima hrvatskih građana nitko zapravo ni ne razgovara. Djelomice zato i propisi izgledaju tako kako izgledaju, tako je lakše. Bankarska unija, dosta se priča i dosta godina o njoj, trebala bi poslužiti upravo ovom, da teret saniranja loših kockarskih prevarantskih i svakakvih drugih poteza bankovnog sektora ne snose porezni obveznici nego oni čije banke jesu, dakle dioničari tih banaka, eventualno neki deponenti tih banaka, ali ne svi mi skupa jer banke kad ostvaruju profit ne pada im na krajičak pameti da ga podijele sa svima nama skupa. Dakle profit je privatni, a gubitak je naravno javni, gubitak trebamo svi pokriti jer to je naš vrlo dragocjeni bankarski sustav. Ja osobno ne bih plakao posebno da poneka banka propadne, ne znam što bi me to tako jako trebalo šokirati. Naime, financijski kapital koji je izmišljen kapital i virtualan, koji zapravo ne postoji i svi to znamo, htjeli to stručnjaci priznat ili ne, on vlada svijetom, vlada i Hrvatskom naravno, a najjače oružje mu je kukavičluk i zapravo nevoljkost da se kaže car je gol. Toga nema, to ne postoji. Kao što su neki tamo u nekom Islandu, nekom Urugvaju rekli, rekli su car je gol, propadnut, ajde, idite kući, pa šta. Koliko smo mi to i kao država i kao pojedinci dužni tim bankama? Posudili smo 100, sad se vidi iz primjera tu nekih kredita i po medijima, vratili ste opet 10, dužni smo još 200. Jesmo li zapravo dužni ili je to nešto što se odigralo samo na kompjuterima bankara. Zakon ćemo uskladiti sa svim što treba i što ne treba i nakon toga nećemo bit mnogo pametniji. Razne kriminalne zadruge i danas upropaštavaju građane Republike Hrvatske i danas im naplaćuju kamatarske kamate i danas im rade ovrhe. Ovaj tko bi nas trebao čuvati, a to je HNB o tom nema šta za reći, eto baš nemaju komentara na tako nešto. Pa mogli smo međuvremenu pustiti … Luciana i Al Pacina sa vrećama novaca da kamatarski ovdje posuđuju što su radili ti rektori tih zadruga, a mogao je na dopust doći i Sanader pa nešto ih onih vreća izvaditi i posuditi, ništa različito ne bi bilo. Svatko od nas zna nekog kamatara. Jel se drugačije ponaša od ovih banaka? Pa ne. odnosno od ovih štedno-kreditnih zadruga kako li se već zovu. Gdje nam je kraj? Pa kraj nam je da otvorimo oči i da kažemo nema toga ljudi, ajmo pokušat resetirat kapitalizam i idemo ispočetka. Ima i pametnijih načina da se upravlja svijetom. Hvala. Raspravu će u ime kluba nastaviti poštovani Zlatko Tušak. Izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi zamjeniče ministra sa suradnicom, kolegice i kolege. Ja ću nastaviti tamo gdje je kolega Vuljanić stao, a to je pitanje kad govorimo o financijskim institucijama i kad govorimo sa ovako jednu opširnu materiju, usklađivanje sa direktivama Europske unije gdje stvarno to je jedno opširno štivo, a posebno kad govorimo o Zakonu o tržištu kapitala koji je donesen, koji je četiri puta mijenjan i prvenstveno mijenjan je sa usklađivanjem sa direktivama Europske unije i ovo je i peta izmjena što znači da polako kada su u pitanju financijske institucije ne samo ono što mi govorimo da negdje 70% zakonodavstva neke zemlje bi trebalo biti usklađeno sa Kada govorimo o financijskim institucijama onda izgleda da 100% treba biti, da tu svoju samostalnost definitivno ćemo izgubiti na ovakav način jer će nam sve biti praktično diktirano propisano, a jasno onda si postavljamo i pitanje što to znači kada je u pitanju sanacija bankarskog sistema, kada su u pitanju problemi u bankama, koje su domicilne u drugim državama i što to znači. Da li to znači kad one kihnu da onda kod nas će biti teška upala pluća i da ćemo to teško podnositi, podnositi, prvenstveno zato što smo premali i zato što nećemo imati svoju samostalnost kad je u pitanju bankarski sistem. I ono što je zamjenik ministra govorio, a to je pitanje, naše banke su očuvane u ovim kriznim vremenima. Da, banke su očuvane, banke su stabilne, banke imaju i profit i dobro posluju, ali što imamo dalje od tih banaka. Kakvo nam je gospodarstvo, gospodarstvo nam je uništeno do kraja. U kakvoj situaciji su nam građani kojim su blokirani računi, koji praktično ovise o svim onim instrumentima koje su im praktično banke i nametale. Banke su itekako znale sebe naplatiti, ali posljedica kriznih situacija razlog je i upravo u tom dijelu velika krivica je na bankama na ovakav način kako su se i ponašali. I što mi sad? Mi sad praktično kroz ovaj dio sanacija i osnivanje sanacijskih fondova na neki način posredno i kažemo ako će biti problema u nekoj banci izvan Hrvatske, e onda iz tih fondova moći ćemo u tom dijelu i izdvajati ta određena sredstva za saniranje tih banaka i da li to neće biti posredno unutar toga da opet tu cijenu ćemo mi ovdje plaćati. Ne znam, ali je osnovno pitanje da unutar toga mi svoje vlastito zakonodavstvo, financijsku neovisnost, monetarnu politiku vrlo loše vodimo, da kao zemlja i jasno da određene posljedice koje itekako mogu biti na naše gospodarstvo, a i na stanje građana. I u dijelu da se osvrnem i vezano za amandman. neovisno o tome što su ovdje bile primjedbe na način kako se mijenja članak 157. da li je to sukladno Poslovniku ili nije. Mislim da je ovo nužno, jer na problem OPG-a i na problem obrtnika i ostalih koji nisu obuhvaćeni sa onim dijelom izmjene Zakona o potrošačkom kreditiranju nužno je na ovom dijelu zaštiti prvenstveno male obiteljske poljoprivredna gospodarstva jer ona stvarno su u nezavidnoj situaciji. I jasno Hrvatski laburisti su prvi ukazali na taj dio problema ni nismo vidjeli Prijedlog izmjene Zakona o potrošačkom kreditiranju. Već smo tada upozoravali na dio gdje bi se moglo desiti, a znajući u kakvoj situaciji i zaduženost sa švicarskim francima jesu

Ovaj dio, a i u potrošačkom kreditiranju, a i ovdje fiksiranje tečaja švicarskog franka je jedna vatrogasna mjera. Ali postavljam jedno određeno pitanje kada to ugradimo u određeni zakon šta će se dešavati vezano za tečaj švicarskog franka, što će se desiti unutar toga ako švicarski franak kroz jedno određeno vrijeme padne ispod 6,39, što mi tada možemo. Možemo jedno ići po hitnom postupku mijenjati zakon, jer će to onda ići na štetu na ovako već iscrpljene i građane, ali i određene male male poduzetnike i poljoprivredno gospodarstvo. Jasno to su sve stvari o kojima treba tražiti potpuno drugačija rješenja. Ovo je jedna vatrogasna mjera, ovo je, ovo je pomoć u datom momentu, ali ta ta vatrogasna mjera ona mora biti što je moguće kraća i mi definitivno ako želimo da dođemo do oporavka, da dođemo do određene veće stabilnosti i sigurnosti onda moramo neke druge mjere poduzimati, bojim se da sa ovakvim vatrogasnim mjerama sutra možemo samo još veću štetu napraviti. I Hrvatski laburisti jasno da zbog zaštite ovih ljudi koji su se kreditno zadužili, koji danas ne mogu vraćati te kredite, koji se bore za svoj opstanak da ćemo podržati ovakvo rješenje neovisno o tome. Ja mislim da Vlada ima mogućnost da ide amandmanom iako nije obuhvaćena određenim zakonom, a ovdje se radi i o usklađivanju sa direktivama EU i to je jedan prostor koji možemo na osnovu toga tumačiti. Ali na kraju krajeva jasno da konačno i zadnji stav oko toga može zauzeti Ustavni sud i zato je opasnost unutar toga i treba voditi računa o svakoj točci i svakom zarezu, da nešto što danas mislimo da je dobro sutra ispadne da će to biti loše. Hvala lijepo.

meni sad stvarno nešto nije jasno. Mi donosimo ovaj ovako podebeli Zakon o kreditnim institucijama, gdje u principu 99% teksta ovoga zakona govori o tome kako se treba ponašati HNB u razno raznim situacijama što se tiče bankarskog sektora. Istovremeno u taj zakon Vlada svojim amandmanom ugrađuje odredbe koje su u suprotnosti sa Zakonom o deviznom poslovanju i koje su u suprotnosti sa Zakonom o Hrvatskoj narodnoj banci. Dakle, to je ono što meni ne ide nikako u glavu. Jedna populistička mjera jer će dovest do niza problema u budućnosti koja se mogla riješiti na daleko elegantniji način iz jednostavnog razloga što sve tri stranke u postupku i HNB koji nije na vrijeme reagirao i poslovne banke koje nisu dovoljno jasno upozorile građane na opasnosti i građane koji su digli kredit su bili spremni za dogovor. I onda temeljem tog dogovora se moglo donest zakonsko rješenje, a ne mi ovdje govorimo o tome kakvu ulogu će HNB imati u sanaciji banaka, ovoga, onoga, a istovremeno propisujemo jednom odredbom da se banci nemojte me krivo razumjeti smanjuju prihodi sa ovim i sa onim. Dakle, to naprosto dokazuje da ovim amandmanom bez obzira koliko svi želimo pomoći pravnim osobama i OPG-ima nije mjesto ovdje, to se moralo regulirati negdje drugdje. Ali kažem ovaj Sabor će očigledno zbog određenih populističkih mjera početi donositi svašta pa će sutra netko prozivati nas na odgovornost zašto smo donijeli zakon koji je u suprotnosti s pozitivnim zakonskim propisima dobro znamo tko određuje tečaj, kako se određuje tečaj i što to znači. Prema tome, mi ovdje HNB-u naređujemo nešto, istovremeno jednom odredbom praktički dezavuiramo ono što je jedan od osnovnih poslova koje HNB ima. (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Hvala. Pa je kolega Šuker vi sa pravom upozoravate na dio problema. Vlada je iskoristila jer je eto u saborsku proceduru išao Zakon o kreditnim o kreditnim institucijama i praktično iskoristila je da unutar toga i ugradi nešto. Ja se slažem sa vama da rješenja su trebala biti drugačija, ali što mi imamo danas? Imamo danas da HNB šuti oko ovoga svega, nema ni glasa od nje. Ona je šutjela i kada su u pitanju bili davani i krediti u švicarskim francima, nije upozoravala. Je, oni kažu je mi smo upozoravali, ali kako to, tiho upozoravali a oko posljedica u datom momentu neka plaća netko drugi. Hrvatska narodna banka o tome je itekako trebala neke druge instrumente upotrijebiti kao što to rade i u nekim drugim zemljama i onda jasno da ne bi imali ovakvu situaciju. Nije dovoljno potiho reći ne, ne znamo što će sutra biti i kako će se sutra kretati tečaj švicarskog franka, jasno da nitko to od nas ne zna i nema staklenu kuglu da bi to mogao prognozirati ali na način kako su to gurale banke ovdje kod nas banke koje su itekako sanirane sa novcima hrvatskih građana i na način gdje su vidjele svoju korist znajući da švicarski franak neće padati nego da će samo rasti tu su itekako vidjeli svoju korist, a HNB je tu odšutjela, nije odigrala svoju ulogu. Hvala lijepo poštovani zamjeniče predsjednika, gospodine Rađenoviću, poštovani zamjeniče ministra financija. Naime, dosta ste toga objasnili u svom uvodu, dosta se toga radi. Žao nam je u klubu HDSSB-a što se to radi po hitnom postupku. Znamo da se moraju europske direktive dobrim dijelom izvršavati ali ne moramo nigdje žuriti. Prema tome, bilo je i važnijih stvari za rješavati. No, gledajući one današnje materijale i već na početku današnje sjednice ujutro upravo smo progovorili o onome što se nalazi u dnevnom redu i na točki 66., a to je prijedlog zaključka o provedbi prethodne rasprave radi zakonskog zaustavljanja ovrha, pljenidbe deložacija hrvatskih građana iz jedine nekretnine koju imaju u vlasništvu u kojem stanuju. To bi po nama puno važnije bilo za hitnost postupka jer upravo radi građana i prilagođavamo zakone ali isto tako i zbog države. No, gledajući sva tri zakonska rješenja onda ispada da itekako vodimo brigu i o bankama koje su prilično sigurno i stabilno poslovale u prošlim godinama. No isto tako gledajući da neke institucije nisu poslovale po tim zakonima, a jutros smo progovorili o Raiffeisenu pa i tijekom dana mi je stiglo također jedno pismo ljudi koji su gledali ovaj Sabor pa kaže čovjek iz Poreča digao je 180 tisuća i u otplatnom planu trebaju platiti 240 tisuća pa na kraju mora 307 tisuća platiti eura. Pa ja vas pitam kad netko tako posluje onda sigurno, i kad to radi u suradnji s javnim bilježnicima, onda se pitamo da li je HNB odradila svoj dio posla ili nije? Možemo reći nije. No, gledajući ove zakone počet ću s onim što je nas u klubu itekako najviše zaintrigiralo, a radi se o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama s konačnim prijedlogom zakona. Pa pogledajmo članak 325. odgovornost za štetu, onda moram priznati kao da ga je pisao guverner, a mi u Saboru samo trebamo dići ruke. Kaže: "HNB, radnici HNB-a, članovi Savjeta HNB-a ili bilo koja osoba koja je ovlastila HNB ne odgovaraju za štetu koja je nastala tijekom obavljanja dužnosti u okviru ovoga zakona, zakona, Zakona o HNB-u i propisa donesenih na temelju tih zakona osim ako se ne dokaže da su određenu radnju učinili ili propustili učiniti namjerno ili krajnjom nepažnjom." Pa kada gledamo propast banaka u Hrvatskoj posebno onih '90-ih godina pa i s ove govornice ja vas pitam, maloprije je gospodin Linić govorio o dužini stečaja primjerice Gradske banke koji traje 15 godina, pa zašto oni koji su poslali tu banku nisu odgovarali zbog otvaranja samog stečaja, a pokazalo se da su naplatili više nego što su imali obveza u ovim godinama? kada želite upravo neodgovarati za nešto čudi me da to možete napisati u zakon. Pokazala se neodgovornost HNB-a i kad govorimo o švicarcu, kad govorimo o njihovoj mogućnosti da reguliraju tržište u Hrvatskoj pa i davanje samih kredita jer znamo svi da radimo za kune, ne radimo za švicarce, ne radimo za dolare, ne radimo za eure i ako oni već ovim člankom ukazuju na to da peru ruke i da neće imati nikakve odgovornosti pa onda mogu dići sve 4, može guverner biti u Hrvatskoj tko god hoće. Pa mi u klubu onda kad gledamo da je to HNB pomislimo da je ustvari to banka banaka, a ne HNB jer kada gledamo upravo sve ove propasti pa i sanaciju hrvatskih banaka, kada gledamo od '95. do 2000. da je Hrvatska izdvojila 18 milijardi i da je tu ostala 10 milijardi kratka ili kad gledamo u ovih 5 milijardi od 2000. pa do danas onda sigurno da možemo reći da smo morali ovakve zakone donositi puno ranije. Pa kad govorimo i o pojedinim člancima o povezanim društvima gdje su mnoge banke posrnule upravo zbog tih povezanih društava pa i zbog drugih stvari onda možemo reći da neke europske regulative smo trebali prepisivati puno ranije, a ne kad smo imali ovakav trošak kakav smo imali i kad smo banke dali faktički u bescjenje i kada danas ne možemo provoditi politiku jel nemamo poluge. Znamo da banke imaju poluge, nama je ostalo nešto malo poluge one jadne poluge putem HBOR-a kojom pokušavamo pomoći i izvoznicima i nekim drugim institucijama. No, kada gledamo da Hrvatska narodna banka ili što kažem banka banaka da ne radi svoj posao i ne štiti budućnost RH i izazove ovog vremena koji nam dolaze i da nije predvidjela što će se događati sa švicarcem onda moramo postaviti i tu temu upravo i za ovom govornicom. Gledajući članak 7. ili ustvari članak 21. koji se odnosi na kredite i jamstva za stjecanje dionica. Pa znamo mi u Hrvatskoj kako su se stjecale dionice. Daje dionicu pod kolateral i evo ti dođeš do poduzeća bez išta da si dao sa strane i tako se poklopilo ja bih rekao pola Hrvatske. No, vidljivo je da su mnoga poduzeća propadala upravo zato što su neki izvlačili novce a nisu gledali budućnost jel znali su da ne odgovaraju svojom vlastitom imovinom. Isto tako kada gledamo članak 28. ili članak 70. HNB i donošenje samog rješenja o nedostupnosti depozita to je također bitno ali po meni itekako je važan članak 207. rana intervencija, mi znamo svi kako se 90.-tih ljuljalo banke i kako je bilo dovoljno da samo proučite tekst u nekim novinama i kada vam nakrne neko na banku i u jednom ili dva ili najduže tjedan dana povuče oko 30% štednih uloga pa vjerujem na tom testu da ne bi ni jedna banka danas ostala živa u RH. No, o stres testu ću nešto kasnije. Isto tako gledajući provođenje i svrha koja je Narodne banke, gledajući u skladu s člankom 194. financijsku stabilnost. Pa važna je financijska stabilnost ali važno je itekako i financijska stabilnost naših građana a posebno onih koji su digli kredite u švicarcima. Gledajući osigurane depozite, znamo u Hrvatskoj da su osigurani depoziti do 100 tisuća eura, no maloprije je rečeno itekako da oni sa preko 100 tisuća eura će odgovarati. To mi znamo da će odgovarati, ali ovo je bila europska regulativa da uskladimo se sa 100 tisuća eura osiguranih štednih uloga. Maloprije je gospodin Linić govorio o cijepanju štednih uloga i ko je dopustio i pri propasti pojedinih banaka da se štedni ulozi cijepaju i onda je DAB je morao isplaćivati itekako veće iznose nego što je to bilo na početku jer znamo zbog cijepanja štednih uloga da je itekako nastala velika šteta. Ja postavljam i danas ovdje pitanje ko je za to odgovarao, a odmah ću vam i reći niko. Dužina stečaja, stečaj Gradske banke 15 godina, tu moramo pomoći da stečaj i ako neko uđe u stečaj da se stečaji okončaju puno brže i to smo trebali napraviti i ovim zakonom, ja bih rekao i retroaktivno da se konačno okonča stečaj i Gradske banke i nekih drugih. Prema tome, nema razloga da se neko igra sa tim pojedinim stečajevima. Ono što smo pozdravili to je jedan amandman koji ste uputili a odnosi se na obrtnike. O tome smo govorili posebice kad govorimo o OPG-ovima. Mi smo kao klub bili protiv toga da se onima s većim iznosima od milijun kuna koji su možda usmjerili se za luksuz, koji su usmjerili se za neke druge investicije a nisu bili za kupovinu prve recimo stambene jedinice tu nije trebalo biti toliko socijalno osjetljiv i tu im nije trebalo pomagati, ali smo odmah ukazivali da se mora pomoći OPG-ovima, poljoprivrednicima koji su u teškoj situaciji, ja bih rekao iz mase problema koji se odnose na našu poljoprivrednu posebice politiku. E sad nešto oko stres testa banaka koji je itekako ukazao da majke pojedine majčice imaju problema a znamo kad majčice imaju problema da svoje frustracije i probleme odmah prenose i na kćerkice. E sada kada vidimo u Hrvatskoj da je recimo PBZ dobio najbolju ocjenu onda možemo im čestitati, ali sigurno da bi pomoglo da su sve hrvatske banke proživjele jedan stres teste vidimo što se događalo u Americi sa hipotekarnim kreditima, vidimo kako se ta kriza prelila i na Europu. I gledajući u Hrvatskoj što se sve događalo u prošlim godinama da nam poduzeća propadaju, stanovništvo kad gledamo švicarac za 20% nenaplativih kredita onda sigurno da osjećamo da polako ta kriza će zahvatiti i banke. Prema tome, tu se itekako trebalo ograditi od toga i od sanacije samih banaka, ali isto tako i vodeći brigu oko naših štediša posebice ovih 100 tisuća eura i tu je dobro maloprije gospodin Linić i gospodin Marić govorio o DAB-u vezano za osiguranje štednih uloga jel sigurno da treba razdvojiti osiguranje i samu sanaciju. To je ono što je jedan od također od prioriteta. Gledajući i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava onda možemo reći da kontroli mehanizmi HNB, HANFA sigurno da moraju urediti ja ja bih rekao i bolji posao jer često vidimo kroz investicijske fondove da se čiste bilance banaka. To smo osjetili i sigurno da se bojimo što će se događati u budućnosti posebno sa nekim fondovima u RH. Prema tome, jača kontrola, jača odgovornost i to će sigurno poboljšati samu klimu, ja bih rekao i u Hrvatskoj ali i u ulagačima u RH. Jer mi smo puno očekivali od ulaska u EU, a ne samo da nam šalju direktive, nego smo računali da ćemo dobiti nešto kapitala, ne onog špekulativnog kapitala nego kapitala koji će itekako pomoći da se ono što je također danas tema, a da se tržište kapitala ojača. Očekivali smo kapital ne samo da će biti u financijski sektor, trgovački sektor nego očekivali smo upravo dio kapitala i u proizvodnju, i u greenfield investicije no kada gledamo i naš Zakon o strateškim investicijama da nije zaživio, da nemamo strateških investitora onda se pitamo da li je taj zakon bio dobar, da li je Vlada učinila neke dobre poteze ili nije. No gledajući krizu onda možemo konstatirati da se svijet oporavlja, a RH sve više tone, tržište kapitala sve više tone, sve je veća nelikvidnost i to se osjeća u svim dijelovima RH posebice kod nas u Slavoniji i Baranji. Prema tome, HDSSB ne može prihvatiti prije svega ovaj članak o kojem sam govorio, odgovornost za štetu članak 3., 2.i 5. to je prvi koji nas je zasmetao. Ako nema odgovornosti onda nema želje i htjenja, a svatko tko radi svoj posao mora odgovarati kao što mi odgovaramo na izborima, kao što pojedini direktori i menadžeri odgovaraju svojim poduzećima. Prema tome, nema razloga da i guverner, ali i njegov savjet i ljudi koji su kompetentni da ne odgovaraju upravo za načinjene štete, a imali smo guvernera i imali smo ljudi u HNB-u koji su napravili ogromne štete, kao što smo imali i bankara koji su bili povezani sa vlasnički, sa pojedinim poduzećima koji su crpli banke. Nažalost, država je dosta oštećena u tim poslovima, no isto tako nismo sanirali one, nismo udarili po onima koji su samo s kolateralima pojedinim dionicama upravo ovladali dobrim dijelom Hrvatske i danas nam se belje dok mi ovdje raspravljamo jer oni su ti koji odlučuju, oni su ti koji upravljaju, a rizika nisu imali nikakvih. Prema tome, oko ovog prvog dijela itekako ćemo biti suzdržani, pojedine ove stvari posebice ovaj amandman ćemo podržati jel želimo da naši OPG-ovi, naši poljoprivrednici dobiju šansu kao što želimo i da svi građani u RH koji žele danas vratiti kredit jer možda mogu prodati svoju nekretninu, a kredit im je u švicarcima da ga mogu vratiti u cijelosti po ovom tečaju. Jel ono što očekujemo i što je bio prijedlog ovdje u Saboru i na pojedinim odborima da se u roku tri mjeseca u roku tri mjeseca i HNB i poslovne banke, ali isto tako i Vlada zajednički sa korisnicima kredita nađu i razriješe to pitanje jel odugovlačenje stvara štetu. Ja sam siguran da banke šute, osjetio sam to i od Bohačeka i od nekih drugih. Bankama nitko nije ostao dužan pa sam siguran da neće ni Vlada RH, bilo ova ili iduća, meni je sasvim svejedno, ali najgore je što se plaća iz proračuna. Prema tome, dobro trebamo voditi brigu oko svake lipe kao što smo imali promašaja oko sanacije pojedinih banaka, cjepkanju … i ovo što sam sve nabrojao, tako se isto bojim da ćemo imati oko ovoga promašaj i trebali smo možda već sada ići s onim prijedlozima koji su na neki način biti kompromis, četvrtina, četvrtina, četvrtina ili trećina, trećina, trećina, tu mislim za one socijalno ugrožene obitelji koje ne mogu servisirati svoje obveze. Jel bankama je bitno da čiste svoj portfelj, da im stres testovi budu što bolji jel to znači povjerenje i sigurnost. A vidjeli smo u Hrvatskoj zbog njihovog malog volumena i male pasive da se vrlo brzo uz nekoliko natpisa može zaljuljati banku, pa ja bih rekao i srušiti banku ako netko to odluči. Prema tome moramo biti oprezni, bankarski sustav je osjetljiv, kapital je osjetljiv i nikad ga nema dovoljno, moramo biti oprezni jel te majčice ne samo da mogu utjecati na utuživanje RH nego i povlačenje kapitala iz RH. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Čut ćemo sada repliku poštovane zastupnice Nadice Jelaš. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče. Kolega Bubalo rekli ste da u svojoj raspravi da su građani u problemima, navodili ste dakako primjer kredita u švicarcima, gospodarstvo je hrvatsko već 6 godina u recesiji, a banke su eto i dalje najprofitabilnija industrija u Hrvatskoj. Ali rekli ste isto tako da će banke majke prebacivati i dio svojih problema na kćerke između ostalog na kćerke koje se nalaze i posluju u Hrvatskoj. Dakle ovih 6 godina financijske krize banke su u Hrvatskoj ostvarile preko 17 milijardi kuna dobiti. Istovremeno je hrvatsko gospodarstvo već 6 godina u dubokoj recesiji. Najveći dio te dobiti ostvarene odnosi se na dvije najveće banke, dakle na Privrednu i na Zagrebačku banku i eto dok su banke kćerke u Hrvatskoj poslovale izuzetno dobro, za razliku od njih banke matice u Italiji dakle Unicredito i Intesa San Paulo poslovale su u post kriznom razdoblju dakle govorim o 2009., 2010.godini s gubicima. Dakle kćerke pozitivno, majke u domicilnim zemljama negativno. I sigurno ste u pravu da će banke kćerke morati participirati u većoj ili manjoj mjeri u sanaciji kreditne grupe. Dakle banke će morati početi dijeliti sudbinu svojih majki kćerki, a naravno banke će morati konačno početi dijeliti sudbinu i građana i gospodarstva. Ovdje u ovom konkretnom slučaju govorim o građanima i o gospodarstvu Hrvatske. Dakle, činjenica je da će se morati konačno ostvariti ona deviza da nema dobrih banaka bez dobrog gospodarstva, ni dobrog gospodarstva bez dobrih banaka. Hvala lijepo. Kolegice s ovim bi se na kraju složio s vama, bez dobrog gospodarstva nema dobrih banaka kao isto tako i potentnog stanovništva koje može servisirati svoje obveze. ono što mi osjećamo u Slavoniji i Baranji da se sve manje plasira kredita, da ljudi više nemaju potencijala se zaduživati i jednostavno osjećamo da neće biti investicija upravo zato što nema kreditnog potencijala. Prema tome posebno za te prostore trebamo osigurati i jamstvene fondove i pružiti onu politiku koju možemo. No kada ste govorili o majkama i o kćerima uvijek se prebacuje dio krize i kćeri uvijek će osjećati ono što se događa u majci ili će povlačiti dio depozita. No ono što je puno gore RH, a to osjetite na švicarcu. Ako je dvadesetak posto portfelja u švicarcu danas nenaplativo ili u rizičnoj grupaciji portfelja, onda vidite da se ta kriza koja se osjeća, sjećamo se dobro šta je rečeno 2008. da u Hrvatskoj nema krize pa onda da smo malo u bananici. Pa osjećala se kriza itekako 2008. već ali kriza se nije prelijevala na banke do sada. Ali polako osjeća se po portfelju stanovništva ali isto tako i gospodarstva da se ta kriza prelijeva. No ono što je vidljivo da te banke nisu gledale interes gospodarstva i razvijale ga nego su znamo u šta ulagale, uzele dobre kolaterale uz visok prinos i zato i jesu banke matice, tj. majke financirale i plasirale ovdje sredstva u Republiku Hrvatsku. No sada se događa jedna inverzija i bojim se prvog dana kada strane banke počnu povlačiti i izvlačiti svoju dobit kao što smo neki dan skoro imali primjer U ime kluba HDZ-a, govoriti će poštovani zastupnik Goran Marić. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovani zamjeniče ministra sa suradnicom, cijenjeni kolegice i kolege. Zamjenik ministra je rekao da se nada da će biti jednoglasno podržana ova tri prijedloga zakona. Pa tko ne bi podržao nešto što je dobro, tko ne bi podržao nešto što bi polučilo nešto što će biti bolje nego što je postojeće. Pa ne treba biti ni savršen, neka je samo bolje Ali nažalost ova rješenja nisu dobra i ne mogu se popraviti amandmanima, bio bih sretan da mogu i da se može to popraviti da možemo glasovati za njega, nažalost ne mogu. Pitam se možemo li išta napraviti a da ne promašimo. Odgovor ne trebam dati. Kolegi Bubalu ću dati odgovor. Govorili ste o neodgovornosti, o ovlastima o ovlastima i odgovornostima, da HNB nema odgovornosti za propuste, promašaje i neznanje ne isključuje odgovornost. A najčešće, najčešće su promašaji zbog neznanja ali neznanje ne isključuje odgovornost. Najveća opasnost za društvo je povjerovati da možeš postojati bez odgovornosti, samo postojati a postupiti e to je već potpuni pad iz ljudskog, Ovi prijedlozi zakona su pogriješili u proceduri. Zamislite javna rasprava u kojoj se nitko nije javio. Zar to već nije znak za uzbunu? Ovako važni zakoni uređuju najsuptilniji dio ekonomskog života i da se nitko nije javio u raspravi. Pa kako će se i javiti kada je trajala 15 dana, ako se je netko prehladio nije mogao sudjelovati u tome. Toliko ubrzano, toliko, eto da se tek zakonski poštuje, objavi se na Internet stranici ministarstva i piše osim onih koji su bili u radnoj skupini nije nitko sudjelovao u javnoj raspravi. A u jednom zakonu samo je jedan dan amandman, to je amandman Hrvatske gospodarske komore. Pa zar treba naglašavati važnost financijskog sektora, krvotoka ekonomskog života što je nama arterija tijelu, što je krvotok u nama to je bankarski sustav i financijski sektor u ekonomskom i gospodarskom životu? I banka je medijator između onih koji stvaraju i imaju višak pa onda polože u banku da bi banka brinula o tome kome treba i procijeniti komu treba dati nekome za nove projekte kojemu su novci potrebni. Spominjali ste, naravno za takve plasmane trebaju i kolaterali. Najnesigurniji kolateral je dionica. Iste procjene sigurnosti naplate su od HNB-a izvršavane i za dionice trgovačkih društava koja su propala i za nekretnine koje imaju tri puta veću vrijednost od odobrenog kredita. Život bankara i bankarskog sustava ne zrcali realni život. Bankarski sustav stanovništvo i gospodarstvo su spojene posude. I nemoguće je da je jedno tijelo, jedan …/Govornik se ne razumije./… zdrav a drugi u golemim problemima. Jer ne može to biti, to je neprirodno stanje kada su povezani. zato, financijski sektor ovisi o gospodarskom sektoru i o stanovništvu. I ako je trenutno možda zdravo samo jedno to je samo trenutno stanje, to ne može biti dugo održivo stanje. Zato nikomu ne bi trebalo više stati u interesu do bankarskom sektoru da ozdravi ekonomski i gospodarski sektor i stanovništvo. neugodna iskustva nas prate iz toga ali ne treba sve primjere generalizirati i ne treba svaku banku i svakog bankara i svakog čovjeka koji radi u banci promatrati na isti način. Istina da su pojedinci pridonijeli da se o njima stvara slika. Ali kao što ima u svakom segmentu i dobrih i loših stručnjaka i nestručnjaka i kirurga kojem nije ni jedan pacijent preživio, ima i takvih, nažalost i sudi se nekima ako pratite. Pojedinci iz bankarskog svijeta su ocrnili njihov obraz. Sjetimo se Riječke banke kako je propala za 1 kunu prodana. Pojedinac se igrao derivatima, sopovima, manipulacijama. Ugrozio cijelu banku zbog proizvodnje financijskih proizvoda jer su pretvorili komercijalnu banku u kockarnicu, u špekulaciju. Tko to mora prvi prepoznati, tko to mora uočiti? Svaki dan dobiva izvješće HNB jer ona nije samo monetarna vlast, ona je i regulatorno tijelo. I kad je osoba iz Narodne banke obavijestila guvernera da se u Riječkoj banci nešto događa što će upropastiti banku dobije otkaz i završio je u inozemstvu, mislim da je u Australiji danas. Tako završavaju oni koji upozoravaju da se ne smije to događati. A sigurnost, cijela pasiva bilance banaka počiva i temelji se samo na jednoj riječi povjerenju i ne smijemo, možemo kritizirati sve negativne pojave, ali ne smijemo ništa učiniti što će poljuljati povjerenje u bankarski sustav. I ne slažem se s onima koji kažu da njega ništa ne briga što propadne banka. To je nešto strašno kad se to dogodi, to se ne smije događati. Zato često i govorim o ulozi regulatora jer je kasno kad banka propadne, onda to povećava nesigurnost, smanjuje povjerenje, a onda je rizik puno, puno veći. puno veći. HNB ima ovlasti kakve nema nitko, a odgovornosti nema ama baš nikakve. Pa zar je to moguće? Neka mi navedu jednu odgovornost, neka mi se kaže jedna odgovornost iz ovoga prijedloga zakona, a ovlasti imaju tamo gdje ne bi smjeli imati. Ako su regulatorno tijelo i nadziru da se ne smije ništa dogoditi nepredviđeno i loše, kao što Ministarstvo unutarnjih poslova odgovara za javni red i mir i ako se pojavi nešto neprirodno moraju reagirati. reagirati. To HNB mora reagirati, ne zbog propusta, dogodi se do toga da propadne ili sanira se banka, a onda sama ta monetarna vlast i regulatorno tijelo je glavna u sanacijskom postupku. Zakonom bi to trebalo zabraniti, a ne omogućavati. To bi trebalo isključivo zabraniti. Nema što monetarna vlast, monetarna vlast raditi u sanacijskom postupku, nema što HANFA tamo tražiti, nijednog obrazloženja nema otkuda takva ideja. Kako može to nekomu pasti na pamet uopće takvo rješenje tražiti? tražiti? Kad govorimo i o samoj proceduri, maloprije je kolega govorio, u hitni postupak ovakvi zakoni zakoni ne bi smjeli nikada ići. Nikada ne bi smjela trajati 15 dana javna rasprava i sve direktive na koje se poziva određeni prijedlog zakona morale bi biti u privitku i to prevedene da vidimo točno što je to što je obveza, a što je to što je izlika za određeno rješenje jer to treba svima, a ne samo kako je rekao kolega Vuljanić nekima kojima to ne treba. Ali nikada toga nema. Kako je moguće da još uvijek i ponavljat ću stalno da ne može ocjena stanja i osnovna pitanja, nema ni riječi o ocjeni stanja. u kakvom je stanju financijski sektor. Rješenje tražimo amandmanima za švicarski franak, a nema u ocjeni stanja ni riječi o švicarskom franku. Kako je došlo do toga, čiji je to propust …, koji je to uzročnik problema, kako će se rješavati problem. Da ne govorim o o ocjeni sredstava potrebnih za provedbu zakona. Glava 3 ne smije stajati u prijedlogu zakona. Kakva ocjena sredstava potrebnih za prijedlog zakona? Ako ćemo poštivati zakone onda tu mora biti procjena fiskalnih učinaka određenih svakog zakona. Nema toga. toga. Poglavlje odlučivanje o prethodnoj suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela. Ponavljamo uvijek iste greške, da će brinuti HNB o ugledu odgovarajućim stručnim znanjima. Što to znači? Pa s ugledom su mrtvaci bankarski sa kreditnim rejtingom 3a su umrle neke banke u Americi. Prve, prve. prve. Eto to je taj ugled koji su najveće i pokrenule lavinu financijske krize u cijelom svijetu. To je taj ugled. Hoćemo li takav ugled nedefinirani i dalje ostavljati? Kaže odgovarajuća stručna znanja. Hoćemo li izjednačavat ponovno sa nekih stručnih škola gdje se, oprostite na izrazu ali može pasti jedino na stepenicama eventualno kad je sklisko, a na ispitu skoro nikako. Pa izjednačavat to sa stvarnim znanjem, ali hoćemo, uporno se to stavlja u zakone. Ovdje se kaže da se neće isplatiti bonus za kreditnu instituciju koja je došla u stečaj, obećani bonus. A što je sa isplaćenim bonusima? Isplaćen mu prije dva dana bonus i banka u stečaj otišla sutra. Što je s njima? To nas ne interesira. Odgovorne ljude bi to trebalo interesirati, poništiti sve radnje koje se mogu poništavati i retroaktivno nadoknaditi štete. O amandmanu da se utvrđuje tečaj prema namjeni, to je stvarno jedinstven slučaj. Tečaj, pa zna li netko što je tečaj? Odnos vrijednosti domaće valute u odnosu na drugu valutu, a mi utvrđujemo, Vlada utvrđuje tečaj i mi bismo trebali to blagosloviti tečaj za jednu valutu i to po namjeni. Nisam čuo za takvo rješenje uz svu stručnu i znanstvenu literaturu do sada, a da je zakonom, ako hoćemo rješavati problem zašto niste predložili da Hrvatska narodna banka mora fiksirati tečaj na toliko i toliko i onda nema namjene, onda je za sve pet, šest, sedam, nije problem. Ali da Vlada utvrđuje tečaj, zakonom naređuje kreditnim institucijama da će taj tečaj primjenjivati samo za obračun, samo za tu namjenu. Oprostite, ali stvarno za takvo rješenje ne mogu nikada dignut ruku. To je protiv struke, protiv razuma, protiv prirode, protiv kreditnih institucija, protiv upereno izravno protiv kreditnih institucija,

dosta smo o njima govorili, ali samo za završno. Bankari ne smiju kazati da je HNB odgovoran za dosta toga ali mi možemo ovdje. Banke imaju višak likvidnosti. Hvale se, iz Hrvatske narodne banke se hvale da imaju višak likvidnosti. Nemaju banke višak likvidnosti. Mi imamo manjak ekonomske aktivnosti. Kad bismo imali gospodarski rast od 4 i pol posto, onda isto ovakvo stanje bismo imali manjak likvidnosti. Mi imamo i manjak aktivnosti, a ne višak likvidnosti. Međutim, HNB se maćehinski odnosi prema bankama u Hrvatskoj. Propisuje joj adekvatnost kapitala znatno veći u stopu nego u u drugim zemljama članicama EU. Stope obvezne pričuve znatno veće 12% u članicama EU 1%. To izravno poskupljuje kreditne plasmane u Hrvatskoj. …/Upadica Stazić: Vrijeme./… A to onda ugrožava i gospodarstvo i građane i cijelu državu. Hvala lijepa. Imamo prijavljenu jednu repliku, uvaženi Krešimir Bubalo. **Bubalo, Krešimir (HDSSB)** Hvala lijepo. Naime, na početku svoje rasprave …/Govornik se ne razumije./… odgovornosti i ovlastima ili o neznanju i o višku znanja bih ja rekao. Jer kada gledamo Narodnu banku i kada gledamo ovaj članak onda možemo reći često gledajući poteze HNB-e da je upravo to korištenje znanja bilo ne u svrhu da nam hrvatsko gospodarstvo ide naprijed, nego u interesu stranih banaka. Prema tome, to je u pitanju bilo korištenje znanja u tuđe svrhe. E pa se ja pitam da li je to znanje upravo koristilo građanima, gospodarstvu RH? Nije. Jer malo prije ste kroz svoju raspravu provukli da je gospodarstvo i banke da su spojene posude. Da je, ali ako radi HNB i ako radi Vlada. A imamo situaciju da je i gospodarstvo i stanovništvo iscrpljeno, da ne može servisirati svoje obveze, a banke posluju sa značajnim dobicima. Isto tako malo prije u svojoj raspravi spomenuli ste da se sudi kirurzima. A ne može se sad guverneru ako izglasa se ovaj zakon? Prema tome, članak 325. po meni sporan, a malo prije ste lijepo rekli kao što je to bilo u Americi, …/Govornik se ne razumije./… može, odgovornost ne može. Pa kaka smo mi to država. No, gledajući aktivu i pasivu hrvatskih banaka, gledajući malo prije ste rekli višak aktivnosti ili manjak aktivnosti. Imamo višak pasive, bit će i veći stupanj likvidnosti banaka, jer kreditne mogućnosti naših građana i stanovništva su ograničene i na žalost po prognozi i makro ekonomista bit će sve manja. tome, krajnji je rok da se usmjerimo i na Hrvatsku narodnu banku, ali i na banke u RH a posebice da damo šansu putem HBOR-a, putem fondova ali i fondova rizičnog kapitala da pokušamo oporaviti onaj dio gospodarstva koji možemo.

došli su dani da se bar priča o tom. Sjećam se 2008. godine drugi mjesec kad sam prvi put upozorio upozorio na propuste regulatornog tijela. Od tada se dogodila i Riječka banka i Credo banka i Centar banka, nitko nije odgovarao. Smijenjene su uprave u nekim još bankama, spajane …/Govornik se ne Ali znate što? Pada mi na pamet jedni stihovi Tina Ujevića: "Ostat će trag svakog čina, ostat će eho svake riječi u srcu brata, u uhu sina, ostat će trag od svakog čina." Neće moći prekriti to što su radili godinama i nadam se da će snositi netko jednog dana odgovornost. Banke, nisu sve banke špekulirale, ali Hrvatska narodna banka se jednako ponaša prema svim bankama i one koje su špekulirale i one koje nisu i u slučaju švicarskog franka. I mi tu griješimo kad generaliziramo. Netko je proizvodio derivate, netko stvarno se zaduživao u inozemstvo. A što Hrvatska narodna banka? Ometa ih u njihovom radu da financiraju hrvatsko gospodarstvo. Pa vidite li što …/Govornik se ne razumije./… Propisuje tako da moraju izdvajati pričuvu u kunama 12%, u devizama 17% da bi poskupjeli, na to banke nemaju nikakvih prihoda, a onda moraju i naravno skuplje plasirati sredstva. A naravno da nitko neće uzeti. Tko radi izravno protiv interesa i banaka i …/Govornik se ne razumije./… jer ako nema kredita pa i banke su u opasnosti. Kroz sve stečajne nagodbe im ne da otpisati dio duga koji moraju otpisati. To im nije porezno priznat trošak. Pa to je nedopustivo! Ali zato kažem ostat će trag svakog čina. **Stazić, Nenad (SDP)** U ime kluba SDP-a govorit će uvažena kolegica Nadica Jelaš. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani zamjeniče ministra sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege. Ova tri zakonska prijedloga o kojima danas eto popodne raspravljamo međusobno su vrlo usko povezana i dobro je da ih raspravljamo objedinjeno. predstavlja inkorporiranje nekoliko direktiva Europskog parlamenta i Europskog vijeća. Riječ je prije svega o Direktivi 2014/49, zatim Direktivi 2014/51 i Direktivi 2014/59 u važeće Zakone o kreditnim institucijama, sanaciji kreditnih institucija i tržištu kapitala sve s namjerom da se s jedne strane uspostavi jedan kvalitetan zakonodavni okvir za dovoljno ranu i dovoljno brzu sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava koja propadaju ili je vjerojatno da će u određenom vremenu propasti, a s druge strane da se uspostavi i jedan kvalitetan sustav osiguranja depozita. Jednom riječju financijska kriza osvijestila je potrebu da se što je više moguće spriječi negativan utjecaj kreditnih institucija koje propadaju i na gospodarske i na financijske sustave članica EU jer smo svi usko povezani i problemi jedne članice nužno se prelijevaju preko granica svih članica. Koje obveze ovi zakonski prijedlozi donose kreditnim institucijama? Svaka kreditna institucija bila je dužna izraditi i HNB-u dostaviti plan oporavka u kojem utvrđuje konkretne mjere za poboljšanje svog financijskog položaja u slučaju ozbiljnijeg financijskog poremećaja s tim da poseban akcent mora biti na mjerama koje uprava kreditne institucije mora pripremiti za ranu intervenciju, odnosno za brzo djelovanje u slučaju prijetećih teškoća. Kad je u pitanju kreditna grupa sporazumom između matične kreditne institucije i njezinih društava kćeri uređuju se svi detalji međusobne financijske potpore. Da li kroz davanje kredita ili zajma, da li kroz izdavanje garancije, pružanje jamstva, osnivanje založnog prava, prijenosa prava vlasništva nad imovinom ili kroz kombinaciju nekog od nabrojenih načina sve s ciljem da se zaustavi daljnje pogoršanje financijskog statusa članice grupe. Pokušala sam kroz repliku kolegi Bubalu ilustrirati kako će to zapravo izgledati. Dakle, banke kćerke koje posluju u Hrvatskoj morati će participirati u sanaciji kreditnih grupa čije su članice. U prijedlogu Zakona o sanaciji kreditnih institucija HNB kao nadležni regulator ima ovlasti za poduzimanje odgovarajućih mjera, od toga da traži izmjenu poslovne strategije, reorganizaciju kreditne institucije, sazivanje glavne skupštine, sve do razrješenja višeg rukovodstva kreditne institucije i imenovanja posebne uprave koja preuzima zapravo sve funkcije i uprave i nadzornog odbora. Sve ove mjere regulatora poduzimaju se s ciljem da financijska situacija u kreditnoj instituciji ne dođe do one točke kada se ne može više poduzimati ništa osim pokretanja postupka sanacije. Naravno sanacija se pokreće ako je ona u javnom interesu. Ako nema javnog interesa za pokretanje sanacije naravno tada se mora pokrenuti postupak stečaja. Ovdje je dakle jasno podcrtana ta razlika između sanacije i stečaja kreditne institucije. dakle samo u slučaju kada je to javni interes, a javni interes je zaštita javnih sredstava, zaštita osiguranih depozita i sprečavanje širenja štetnih posljedica na financijski sustav zemlje. U prijedlogu Zakona o sanaciji kreditnih institucija precizirano je tko su sanacijska tijela. Dakle, HNB je nadležna za kreditne institucije a HANFA za investicijska društva s tim da u procesu prihvaćanja ili odbijanja sanacijskog postupka neposredno sudjeluje i DAB. Naime na čelu Upravnog vijeća Državne agencije za sanaciju banaka je ministar financija i DAB se uključuje upravo radi moguće potrebe osiguranja dijela sanacijskih sredstava iz državnog proračuna. Naime, cilj je sanacije da troškovi sanacije kreditne institucije što manje terete porezne obveznike, odnosno da teret sanacije primarno padne na leđa dioničara i vjerovnika kreditne institucije. Na tom tragu za financiranje sanacije uspostavlja se sanacijski fond kojim upravlja upravo DAB. Pritom treba razlikovati ovaj fond od Fonda za osiguranje depozita od strane države do koliko znamo 100 tisuća eura. Sredstva Fonda za sanaciju kreditnih institucija osiguravaju svojim uplatama jednom godišnje sve institucije koje imaju odobrenje za rad u RH i to i to u dinamici koja će osigurati da do konca 2024. godine, dakle u sljedećih 10-ak godina, u fondu budu sredstva u visini od 1% iznosa osiguranih depozita svih kreditnih institucija. Dakle, iako jest cilj sanacije da trošak sanacije ne padne na teret poreznih obveznika to se ipak neće moći izbjeći jer će upravo obveza, dakle ova obveza obveza izdvajanja 1% banaka u sanacijski fond povećati troškove banaka a naravno da će onda banke pokušavati odnosno nastojati prebaciti taj trošak na korisnike kredita. Što se tiče stečaja kreditnih institucija u prijedlogu zakona se precizno kaže da prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad kreditnom institucijom može podnijeti samo HNB s tim da za stečaj uz formalne razloge, a znamo da je prvi formalni razlog za pokretanje stečaja da je imovina kreditne institucije manja od njezinih obveza dok je drugi stečajni razlog da kreditna institucija nije u mogućnosti ispunjavati svoje dospjele obveze. Dakle, uz te formalne stečajne razloge moraju biti ispunjena još 2 uvjeta. Prvi je da je u sanacijskom planu utvrđeno da sanacija konkretne kreditne institucije nije u javnom interesu i drugi je ako je Državna agencija za osiguranje depozita i sanaciju banaka u ovom slučaju u ulozi sanacijskog tijela donijela odluku da ne postoje uvjeti za provedbu sanacije kreditne institucije. Kad je u pitanju stečaj kreditnih institucija predlaže se dopuna viših stečajnih redova konkretno tražbine DAB-a po osnovi osiguranih depozita ulaze u viši isplatni red, dok se tražbine fizičkih osoba te malih i srednjih poduzetnika koje prelaze iznos osiguran od strane države, dakle iznos od 100 tisuća eura prebacuju u četvrti viši isplatni red. Određenih promjena ima i u prisilne likvidacije koja se provodi ako sanacija nije u javnom interesu a nema ni uvjeta za pokretanje stečaja, a ni redovna likvidacija ne dolazi u obzir jer je Hrvatska narodna banka kao sanacijsko tijelo utvrdila da bi to bilo štetno za vjerovnike kreditne institucije. Dakle likvidator mora u roku od 15 dana uz mogućnost produljenja tog roka za dodatnih 15 dana izraditi procjenu provedivosti likvidacije pa ako se utvrdi da je likvidacija neprovediva likvidator mora podnijeti naravno prijedlog za otvaranje stečaja. Na kraju, ali vrlo važno treba spomenuti eto i amandman Vlade na prijedlog Zakona o kreditnim institucijama kojim se model zamrzavanja tečaja švicarskog franka na razini 6,39 kuna za franak proširuje i na kredite fizičkih osoba koji obavljaju slobodna zanimanja, na kredite obrtnika, kredite trgovaca pojedinaca i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Dakle, nakon što se kroz dopunu Zakona o potrošačkom kreditiranju su se zaštitili dužnici i građani sada se eto kroz dopune Zakona o kreditnim institucijama ista razina zaštite osigurava i i ovoj grupi korisnika koje sam spomenula. Klub SDP-a podržat će ova tri zakonska prijedloga. Hvala lijepa potpredsjednice Hrvatskog sabora, poštovani zamjeniče sa suradnicom, kolegice i kolege. U ime kluba HNS-a podržat ćemo sva tri prijedloga zakona, Jako puno je naravno rečeno u ovim diskusijama, djelom se naravno mi iz kluba HNS-a slažemo, djelom ne slažemo. ono što je ključno u ovom stavu, a posebno naglasak je apsolutno danas na izmjenama Zakona o sanaciji kreditnih institucijama i Zakonu o izmjenama Zakona o kreditnim institucijama. Razgovaramo i raspravljamo da je 19 milijardi RH morala proračunskih sredstava, sredstava građana unijeti u sanaciju banaka 90.tih godina da bi spasila bankarski sustav. Činjenica je isto tako da od 2000. godine uz pomoć u biti DAB-a i sigurnosti za štediše stabilizirali smo ono što je bitno prema građanima i dali sigurnost poruke da država stoji iza njihovih štednji u banci bilo kojoj koju ona odabere i sada su ti iznosi došli do vrijednosti od 100 tisuća eura, to je negdje oko 170 milijardi kuna koje je osigurano na taj način. Ukupno je negdje oko 296 milijardi depozita u kreditnim institucijama. Znači to su iznimno, iznimno veliki iznosi kad raspravljamo o bankama, o kreditnim institucijama jer mi imao u Hrvatskoj 29 banaka, jednu štednu i jednu stambenu štedionicu, to su kreditne institucije. to su sredstva građana koja građani ponovno uzimaju za kreditiranje i poduzetništvo. Prema tome, kad govorimo o bankama i stabilnost bankarskog sustava onda ne govorimo samo o vlasnicima i vlasničkom kapitalu i ulaganju koje je negdje oko 57 milijardi kuna, puno više sredstava koji banke plasiraju i namjera i želja da plasiraju je od građana i naravno poduzetnika. I to je onaj ključ osjetljivosti ovoga problema, osjetljivosti rasprave uz naravno pravo svakoga saborskog zastupnika ili klubova da raspravlja o tome na način na koji smatra da je adekvatan, ali zato je ovo osjetljiva tema jel građani RH štede u našim bankama, jako puno, znači 19 milijardi je 19 milijardi je RH dala u sanaciju tih banaka 90.tih godina a ono što je onda bitno kriza 2007. odnosno 2008. pa nadalje nije dotakla naš bankarski sustav dobrim djelom jer te banke nisu bile vezane za ono što se dogodilo u Americi, pa onda u Europi jedna banka je već to bila očistila prije nego je došao taj tsunami koji je bio 2008.-2009. A s druge strane sa strogim vrlo konzervativnim mjerama Hrvatske narodne banke koje i dan danas postoje i reguliraju i vode računa da li tehnički je dobra kombinacija DAB-a, i HNB-a i HANFA-e na koji način, po tom pitanju sigurno da mogu reći da uvijek postoje opcije i mogućnosti da se to rješava na A, B ili C način. Vlada je predložila način na koji smatra da je najadekvatniji posebno u situaciji kad Državna agencija za sanaciju banaka nema kapacitet niti ona znanja koja su potrebita da se to odradi, pa zato je dobro da to Hrvatska narodna banka koja apsolutno u tom segmentu nažalost je imala iskustva prateći i kontrolirajući rad drugih banaka. Isto tako ono što je bitno za napomenuti kad raspravljamo o ovim zakonima a stabilnost je financijskog sustava, dakle naši susjedi Slovenci koji su u euro zoni prošle su godine morali povećati javni dug svoje zemlje za nešto manje od 60% na 80% bruto proizvoda jer su sa 3 milijarde eura morali sanirati banke. Dakle, kada mi raspravljamo o ovome prijedlogu zakona u kojem proračunski krasnici odnosno proračun odnosno građani koji uplaćuju i poduzetnici u proračun RH onda govorimo o nečemu da vlasnici odnosno banke saniraju eventualno ono što bi se moglo dogoditi u njihovoj neravnoteži ako HNB to ne uoči, a ne vjerujem da neće uočiti eventualno bilo šta na vrijeme. A s druge strane imamo prošlogodišnju intervenciju Slovenske države sa 3 milijarde eura u spašavanje bankarskog sustava i u biti i osiguranih depozita i gospodarstva, naravno koje je vezano za taj bankarski sustav. tehnički dio da li da ili ne ići na ovaj način ili mijenjati određene ili zakon ili amandmanima dijelove zakona, to je uvijek stvar rasprave. samo naravno da Vlada i vladajuća koalicija smatra da u ovom trenutku je ovaj prijedlog zakona potrebit i adekvatan i može odgovoriti i vremenu i izazovu i potrebama našeg uopće financijskog sustava. spominjalo se i HANFA-u u rasprava, HANFA je dosta iskustveno naučila i upravljajući i regulirajući. Da li će neki novi zaposlenici, stručnjaci u određenim segmentima morati postojati da bi to dodatno osnažilo ovaj zakon i njegove provedbe? Da. Ali to bi trebalo biti u slučaju i da se na drukčiji način tehnički rješava odnos i DAB-a i HANFA-e i HNB-a, prema tome taj je tehnički dio o nekim znanjima i vještinama koje su dodatno potrebne bi bio u svakom slučaju. Nije s goreg za reći ni napomenuti kada govorimo o našem financijskom sustavu, kada govorimo o zakonima na što se oni odnose, kao što sam rekao ovih 35 posebno kreditnih institucija, da je njihova imovina 407 milijardi kuna i to je iznimno jako puno i dobro, a da je štednja u svim kreditnim institucijama, ponovit ću još jedan put, 296 milijardi kuna. I uvijek kada razgovaramo, želim u ime kluba HNS-a naglasiti da banke nisu samo banke vlasnike bile banke kćeri, bile banke domaće

su određeni potezi banaka kada govorimo o švicarcima koji su aktualni ili nekim drugim potezima nisu bili adekvatni, možda nisu bili korektni zato smo i radili i mijenjali zakone i Zakon o potrošačkom kreditiranju i zato postoji nova regulativa koja iznimno vodi računa baš o zaštiti potrošača, bolje rečeno građana. Ove banke sa ovakvim nadzorom imaju pravo tražiti svoj prostor u profitu isto tako jer one su privatne tvrtke uglavnom i imaju pravo tražiti prostor u profitu, kao što naši građani traže prostor da zarade ako imaju određenu ušteđevinu. Sigurno je i to da o stabilnosti našeg bankarskog sustava i dobiti o kojima se dosta često priča, dobiti u hrvatskim bankama su ispod prosjeka dobiti u EU. Dakle povrat na prosječni kapital nekakva ROE, to je jedna od onih elemenata koji ukazuje koliko banke dobro rade je 3,5% u hrvatskim bankama u Europi je oko 10. Ima zemalja Češka, Poljska gdje je to iznad 10%. Prema tome, hrvatske banke ono što je ključno rade stabilno. Ovi prijedlozi zakona posebno o sanaciji i izmjenama Zakona o kreditnim institucijama osiguravaju i procedure i vještine i znanja da se eventualne nove situacije koje bi se mogle dogoditi, ne možda zbog ono što se događa na hrvatskom tržištu i kapitala i financija, više pod utjecajem možda određenih europskih ili svjetskih tsunamia koji možda uvijek se mogu dogoditi i jako su teško predvidivi, samo osigurava da se brzo i jednostavno može osigurati da ne plaćamo iz proračuna, da to saniraju sami bankari i da zajedno sa EU i sa Europskom centralnom bankom koja to dobrim dijelom nadzire držimo stabilno. Dakle i mir i stabilnost financija i rekli bi i mir u svijetu je ključno da onda i naše gospodarstvo može ići naprijed. Hvala. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. O prijedlozima zakona ćemo glasati naknadno. Kolegice i kolege, sutra u 9,30, počet ćemo sa raspravom o Izvješće predsjednika Vrhovnog suda RH o stanju sudbene vlasti za 2013.godinu. Hvala lijepa. Hvala